Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, предлагам процедура – първа точка от дневния ред да бъде Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, след което като втора точка да продължим със Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за промени в дневния ред. Гласували

след приемането на първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 002-01-39, на Министерския съвет, се гласува процедура за удължаване на срока между първо и второ четене от 7 на 14 дни.

Отменете гласуването. Обратно становище.

тъй като вчера бяха разгледани първите законопроекти от така наречените антикризисни мерки на правителството. Това, че мнозинството не прояви интерес към тях, си е ваш проблем. Това, че буквално дебатът беше смачкан и тук не можаха да прозвучат всички тези, също си е ваш проблем. Но с тези законопроекти се обявяват едни икономии, които са за сметка на хората с ниски доходи, на пенсионерите, на тези, които предстои да получават болнични! Ако това не Ви притеснява, би следвало поне да ви притесни как това ще бъде отразено в актуализирания държавен бюджет. Тъй като проектът на Закон за актуализация на бюджета даже не е постъпил в Народното събрание, би следвало сроковете по тези законопроекти да бъдат достатъчно дълги, та поне цифрите, които обявявате в едните, да могат да да кореспондират с цифрите в актуализирания бюджет. Иначе се прави едно абсолютно самоцелно упражнение, което товари хората на труда, товари хората с ниски доходи, товари пенсионерите,

Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за запазване на срока между първо и второ четене, така както е предвиден по правилника – на 7 дни. На гласуване

гласуване се подлага предложението на госпожа Менда Стоянова за запазване на срока, както е по правилник.

Процедурното предложение за промяна в дневния ред е гласувано. Постъпил е доклад за второ гласуване от Комисията по правни въпроси, с който ще ни запознава господин Тодор Димитров. Заповядайте, господин Димитров. Благодаря, госпожо председател. „ ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, № 054-01-37, внесен от Моника Панайотова и група народни представители на 23 април 2010 г. Предложение от народния представител Моника Панайотова. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага наименованието на закона да се измени така: „Закон за допълнение на Закона за държавния служител”. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отпадане на § 2. Гласуваме предложението на комисията.

Предложението е прието.

при наличие на условията по чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, когато служебното правоотношение е възникнало, след като назначеният държавен служител е придобил и упражнил правото си на пенсия.” 2. Създава се ал. 5: „(5) В случаите по ал. 1, т. 6 органът по назначаване може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от държавния служител. Националният осигурителен институт предоставя информацията безвъзмездно в 14-дневен срок от получаване на искането”.” Няма. Подлагам на гласуване редакцията на § 1 съгласно предложението на комисията.

Подлагам на гласуване предложението на комисията за промяна наименованието на подразделението като „Заключителни разпоредби”. Гласуваме!

за отпадане на § 2. Гласуваме предложението на комисията.

Предложение на народния представител Моника Панайотова за нова редакция на § 3. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 3, който става § 2: „§ 2. В Кодекса на труда в чл. 328 се правят следните допълнения: 1. В ал. 1 се създава т. 10а: „10а. при наличие на условията на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване, когато трудовото правоотношение е възникнало след като назначеният работник или служител е придобил и упражнил правото си на пенсия”. 2. Създава се ал. 3: „(3) В случаите по ал. 1, т. 10а работодателят може да получи служебно от Националния осигурителен институт информация относно наличието на упражнено право на пенсия от работника или служителя. Националният осигурителен институт предоставя безвъзмездна информация в 14-дневен срок от получаване на искането”.” Подлагам на гласуване предложението на комисията за редакция на § 2 по номерацията на комисията.

Предложение на народния представител Моника Панайотова. Комисията подкрепя предложенията. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 4, който става § 3: „§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.” Становища няма. Подлагам на гласуване § 3 по предложението и номерацията на комисията.

Благодаря Ви, госпожо председател. Искам да направя процедурно предложение за допускане в залата на госпожа Боряна Каменова – началник на отдел „Политика по изменение на климата” в Министерството на околната среда и водите. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за допускане в залата.

2010 г., приет на първо гласуване на 12 май 2010 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда”.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона.

Постъпило е предложение от народния представител Искра Михайлова за създаване на нов § 1а. Комисията подкрепя предложението за създаването на § 1а, който става § 1: „§ 1.

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 1 до 16 включително, като се променя тяхната номерация и стават параграфи от 2 до 17 включително. Гласуваме параграфи от 2 до 17 включително по номерацията на комисията и в редакцията на вносителя, подкрепена от комисията. Гласуваме!

и за периода 2008-2012 г. се осъществява в съответствие с Национален план за разпределение на квоти за търговия с емисии на парникови газове, изготвен и приет съгласно чл. 77а. 77а. (2) Компетентният орган по чл. 131а, ал. 3 публикува и представя пред Европейската комисия най-късно до 30 септември 2011 г. списък с инсталациите на територията на страната, които попадат в обхвата на схемата за търговия с емисии на парникови газове за периода от 2013 г. нататък, както и количеството квоти, разпределени безплатно на всяка инсталация. (3) Разпределението на квоти за емисии на парникови газове от инсталации за периода 2013-2020 г. и за всеки следващ период се осъществява в съответствие с наредбата по чл. 131л, т. 4. (4) Разпределението на общото количество квоти за емисии на парникови газове от авиационни дейности се осъществява, както следва: 1. за периода от 1 януари до 31 декември 2012 г. общото количество квоти, които се разпределят на операторите на въздухоплавателни средства, е равно на 97 на сто от историческите авиационни емисии; 2. за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2020 г. и и за всеки следващ период количеството квоти, които се разпределят на операторите на въздухоплавателни средства, е равно на 95 на сто от историческите авиационни емисии, умножени по броя на годините, включени в съответния период. период. (5) Разпределението на 15 на сто от квотите за въздухоплаване за периода по ал. 4, т. 1 и 2 се осъществява чрез търг. търг. (6) Търгът по ал. 5 се провежда в съответствие с процедура, установена със съответен регламент на Европейската комисия, след влизането му в сила. (7) Броят квоти, който се определя за който се определя за продажба чрез търг за всеки период в страната, е пропорционален на дела й от общия брой установени авиационни емисии за всички държави – членки на Европейския съюз,

Референтната година за периода по ал. 4, т. 1 е 2010 г., а за всеки следващ период по ал. 4, т. 2 референтната година е календарната година, завършваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася търгът. (9) Приходите от продажбата на квотите чрез търг се използват за финансиране на дейностите по изменение на климата, в т.ч.: 1. за намаляване емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието към въздействието от изменението на климата; 2. за финансиране на научни изследвания и разработване на начини за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, включително в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт; 3. за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии; 4. за покриване на разходите за администриране на схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове; 5. за други дейности, водещи до намаляване на емисиите парникови газове и справяне с изменението на климата, включително за мерки за предотвратяване на обезлесяването. (10) Приходите от продажбата на квоти за авиационни дейности постъпват в извънбюджетната сметка по чл. 142в, ал. 1 и се разходват чрез Националния доверителен екофонд по реда на наредбата по чл. 67.

(12) Компетентният орган по чл. 131к издава на операторите на инсталации, притежаващи разрешително за емисии на парникови газове, количеството квоти, определени за всяка година от съответния период до 28 февруари на същата година. година. (13) В срок до 28 февруари 2012 г. и до същата дата на всяка следваща година компетентният орган по чл.131к издава на всеки оператор на въздухоплавателно средство броя квоти, които са му разпределени за съответната година съгласно чл. 131о, ал. 1, т. 2. (14) Квоти за нов участник в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове се отпускат от датата на влизане в сила на издаденото му решение за ползване.

Няма. Подлагам на гласуване § 17, който става § 18 по редакцията на комисията. Моля, народните представители да гласуват.

В ал. 1 и 2 думите “Изграждането и” се заличават. 2. Създава се ал. 4: „(4) Всеки оператор на въздухоплавателно средство, посочен в Регламент (ЕО) № 748/2009 на Комисията от 5 август 2009 г. относно списъка на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка от Приложение І към Директива 2003/87/ЕО, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателни средства се посочва администриращата държава членка L 219/1 от 22 август 2009 г.), или в неговите последващи ежегодни изменения,

Няма. Подлагам на гласуване § 18, който става § 19 по редакция на комисията. Моля, народните представители да гласуват.

Гласували 101 народни представители: за 98, против няма, въздържали се 3. Предложението е прието. постъпило предложение на народния представители Костадин Язов. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 24, който става § 25, и предлага следната редакция:

Операторите на инсталации, притежаващи разрешително за емисии на парникови газове, и операторите на въздухоплавателни средства са длъжни до 30 април на всяка година да предадат на компетентния орган по чл. 131к, ал. 1 определен брой квоти, равняващи се на общото количество емисии, отделени от инсталацията или в резултат на авиационните дейности през предходната година, чрез представяне на верифициран доклад.” 2. Създава се нова ал. 2:

3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея думата „Оператор” се заменя с „Оператор на инсталация или оператор на въздухоплавателно средство”. 4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така: „(4) Квотите са валидни за емисии на парникови газове, отделени през съответния период на Европейската схема за търговия с емисии.”

Единици редуцирани емисии и сертифицирани единици редуцирани емисии, издадени съгласно Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и Протокола от Киото, се признават за изпълнение на задълженията на операторите на инсталации по ал. 1 в размер до 12,507 на сто от разпределените им за целия период квоти съгласно Националния план за разпределение на квоти, а на операторите на въздухоплавателни средства в размер до 15 на сто от броя на квотите, които се изисква да върнат, с изключение на генерираните намаления на емисии в резултат на: 1. функциониране на ядрени съоръжения; 2. дейности по земеползване, промяна в земеползването и лесовъдство.” 7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така: „(7) В срок 4 месеца след началото на всеки нов период на Европейската схема за търговия с емисии квотите, издадени за предишния период, които не са върнати и отменени в съответствие с ал. 1 и 2, се отменят от компетентния орган по чл. 131к, ал. 1.” 8. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея след думите „притежаващи разрешително за емисии на парникови газове” се добавя „и на операторите на въздухоплавателни средства”, а думите „ал. 6” се заменят с „ал. 7”.

публикува ежегодно на своята интернет страница имената на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства, които нарушават изискванията за връщане на достатъчно квоти, съответстващи на верифицираните им емисии”.”

Член 131л се изменя така: „Чл. 131л. Министерският съвет издава наредби за: 1. реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове от инсталации и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата на търговия с квоти за емисии на парникови газове; 2. условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства; 3. реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове; газове; 4. реда и начина на разпределение на квоти за емисии на парникови газове за периода 2013-2020 г. и за всеки следващ период; 5. реда и начина за организирането на националните инвентаризации за вредни вещества в атмосферния въздух съгласно изискванията на Конвенцията за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, съставена в Женева на 13 ноември 1979 г.

Няма. Подлагам на гласуване § 18, който става § 19 по редакция на комисията. Моля, народните представители да гласуват.

Няма. Подлагам на гласуване § 18, който става § 19 по редакция на комисията. Моля, народните представители да гласуват.

Предложението по т. 2 е: „В чл. 142в да се създаде нова ал. 3: „(3) В случай на липса на изрично изискване от страна на купувача на предписани емисионни единици за позеленяване на средствата от продажбата чрез Националната схема за зелени инвестиции, то тези средства постъпват в държавния бюджет.” Това е предложението, което комисията не подкрепя. Комисията подкрепя по принцип

Този раздел урежда правилата, изискванията, правните гаранции и правоотношенията по продажбата на предписани емисионни единици от страна на българската държава с цел развитие и прилагане на Национална схема за зелени инвестиции в Република България. (2) Предписаните емисионни единици са частна държавна собственост, които представляват особен вид права – обект на международна търговия съгласно чл. 17 от Протокола от Киото. (3) Националната схема за зелени инвестиции има за цел финансовото и институционалното подпомагане на инвестиционни и други проекти, които водят до намаляване на емисиите на парникови газове на територията на страната или водят до други положителни екологични ефекти и влияния върху околната среда, включително чрез намаляване на факторите на антропогенната дейност, свързани с климатичните промени и глобалното затопляне, в съответствие с изискванията на европейското право и националното законодателство в областта на опазване на околната среда. (4) Българската държава гарантира чрез Националната схема за зелени инвестиции използването на средствата, получени от продажбите на предписани емисионни единици, за целите на ал. 3. ал. 3. (5) Националната схема за зелени инвестиции включва организация на дейностите по набирането, оценката, валидацията и финансирането на проекти за зелени инвестиции чрез Националния доверителен екофонд мониторинга и контрола по изпълнението на такива проекти и верификацията от страна на независими акредитирани организации на изпълнението и постигнатите резултати от проектите за зелени инвестиции. (6) В Националната схема за зелени инвестиции правилното изразходване на средствата от продажбата на предписани емисионни единици се гарантира допълнително чрез участието на представители на страните-купувачи на предписани емисионни единици, в състава и дейността на Консултативния съвет на Националния доверителен екофонд и публичност на докладите по оценката и изпълнението на проектите за зелени инвестиции, които ще се финансират от Националния доверителен екофонд. (7) Изискванията на страните-купувачи на предписани емисионни единици, към целите и начините за изразходване на средствата от продажбата на предписани емисионни единици са неразделна част от Договора за продажба на предписани емисионни единици, сключван от българската държава, и съответно от договорите за финансиране на проекти за зелени инвестиции между Националния доверителен екофонд и инвеститорите, които поемат изпълнението на проектите за зелени инвестиции. Чл. 142б. (1) Участието на държавата в международната търговия с предписани емисионни единици се извършва чрез процедурите за продажба на предписани емисионни единици по реда на този закон и на подзаконовите актове по прилагането му. (2) Продажбата включва процедура на преговори със заинтересованите страни-купувачи или упълномощени техни представители, приемане на решение на Министерския съвет за одобряване проект на договор с основните параметри на сделката,

(3) Процедурата на продажбата на предписани емисионни единици се открива по искане на заинтересованите страни – участници в международната търговия с предписани емисионни единици, което е основание за началото на преговорите с потенциалните купувачи. Преговорите се провеждат от министъра на финансите, министъра Министрите по ал. 3 внасят проекта на договор за продажба на предписани емисионни единици за одобряване от Министерския съвет. Договорът за продажба се подписва от министъра на финансите, министъра на околната среда и водите и министъра на икономиката, енергетиката и туризма и съответно от упълномощените представители на страната-купувач. Договорите за продажба на предписани емисионни единици се изменят и допълват по реда на тяхното сключване.

Чл. 142в. (1) Средствата от продажбата на предписани емисионни единици постъпват в специална извънбюджетна сметка, която се поддържа и контролира от министъра на финансите. Министърът на финансите контролира изпълнението на договорите договорите за продажба на предписани емисионни единици и разходването на средствата, отпускани от Националния доверителен екофонд, по договорите за финансиране на проектите по Националната схема за зелени инвестиции

Министърът на околната среда и водите гарантира спазването на условията за допустимост на участието на държавата в международната търговия с предписани емисионни единици чрез Националната система за инвентаризация на парниковите газове, поддръжката на Националния регистър по чл. 131к и ежегодната инвентаризация на емисиите на парникови газове. Средствата по договорите за продажба на предписани емисионни единици са предназначени само за финансиране на проекти по Националната схема за зелени инвестиции, включително за административни разходи за дейността. (2) Средствата от специалната извънбюджетна сметка по чл. 142в, ал. 1 се превеждат по сметка на Националния доверителен екофонд, както следва: 1. до 5 на сто от средствата се превеждат на Националния доверителен екофонд за покриване на административните разходи по управлението на Националната схема за зелени инвестиции в едномесечен срок от постъпването им по сметката на чл. 142в, ал. 1;

(3) Министерството на финансите контролира използването на средствата от страна на Националния доверителен екофонд и от инвеститорите по проектите за зелени инвестиции.

одобряването и възлагането на изпълнението на проекти за зелени инвестиции, които ще се финансират от постъпленията от международната търговия с ПЕЕ съгласно изискванията на този закон и условията по договорите за продажба. (2) Средствата от продажбата на ПЕЕ се използват за финансиране на проекти в областта на енергетиката, транспорта, селското и горското стопанства, управлението на отпадъците и водите, индустрията и други сектори на националната икономика, които: 1. водят до намаляване на емисиите на парникови газове или поглъщането им посредством следните примерни мерки: а) повишаване на енергийната ефективност; б) увеличаване дела на възобновяемите енергийни източници, в частност използване на биомаса; в) улавяне и оползотворяване на метан; улавяне и оползотворяване на метан; г) залесяване, презалесяване и промени в земеползването; д) разработване и внедряване на екологични технологии, които стимулират повишаването на енергийната ефективност

разработване и въвеждане на политика за смекчаване изменението на климата с цел изпълнение на задълженията по Протокола от Киото; ж) образователни мерки, научни изследвания и мерки за подобряване на административния капацитет и управлението на дейностите по политиката по изменение на климата; з) повишаване информираността на широката общественост по въпроси, свързани с изменението на климата; и) разработване и въвеждане на мерки за адаптация към изменението на климата; 2. значително подобряват качеството на околната среда, включително намаляване замърсяването на въздуха, водата и почвата. 3) Националната схема за зелени инвестиции се управлява съгласно насоките на Европейския съюз за държавна помощ и международните принципи за добри практики, включително: 1. прозрачност; 2. екологична и икономическа ефективност; 3. надеждност; 4.

контрол и мониторинг по изпълнението на договорите и системите за верификация на резултатите от изпълнението на проектите от независими акредитирани организации. Чл. 142е. Националният доверителен екофонд сключва договорите за финансиране на одобрените проекти за прилагане на НСЗИ със съответните инвеститори, които са заявители и изпълнители на проектите.

Всяка страна купувач може да посочи само един представител в Консултативния съвет независимо от броя на лицата, които купуват ПЕЕ като нейни представители.

се извършва от независими акредитирани организации, определени по реда на чл. 135 и чл. 136 или акредитирани по реда на Рамковата конвенция на Обединените нации климата. (2) Изпълнителите на проекти и органите на НДЕФ не могат да отказват достъп и предоставяне на данни на акредитираните организации, които са им необходими за оценката и верификацията на изпълнението на проектите и договорите. (3) Министерството на финансите, Министерството на околната среда и водите и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и техните органи и териториални структури оказват необходимото съдействие при верификацията на проектите.”

В текста, който прочете председателката на комисията, ясно е записано, че средствата от продажба на

Аз не виждам смисъл тези пари, които са предназначени, и в чл. 142г е записано, че: „Средствата по договорите за продажба на

Защо ще влизат в бюджета тези пари? Аз мисля, че по този текст трябва да чуем мнението на министър Караджова. Защото то обърква цялата система

ги контролира министърът на финансите. Тогава питам – за какво? Вие се съмнявате в един човек ли? Или това е поредната налудничава идея на финансовия министър? Кажете го направо! Аз не виждам какъв е смисълът от този текст, господин Язов? И наистина искам да чуя министъра на екологията за нейното мнение по този текст. Десет години постоянно плачем, че нямаме пари за зелени инвестиции, а сега в момента, когато има шанс да влязат, дайте, да влязат в бюджета, за да ги похарчи министъра на финансите. Защо? реплики към господин Такоров? Реплика -

на самото заседание на Комисията по околната среда и водите е предложено да се добави този текст – случаите, в които няма изрично изискване на купувачите, средствата да се изразходват за зелена схема за инвестиции. Средствата да постъпват в държавния бюджет, но да се изразходват единствено и само за екологични проекти.

Няма желаещи. Закривам дебата по този параграф. Уважаеми народни представители, ще подложа на гласуване предложението на народния представител Язов по

в частта: „В случай на липса на изрично изискване от страна на купувача на ПЕЕ за позеленяване на средствата от продажбата чрез Националната схема за зелени инвестиции, то тези средства постъпват в държавния бюджет

Моля всички народни представители да обърнат внимание на предложения текст за чл. 142в, в ал. 1 е допусната техническа грешка: вместо „Националната схема за зелени инвестиции” е изписано „Националната система за зелени инвестиции”. Моля за протокола да се отбележи, че в текста трябва да фигурира: „Националната схема за зелени инвестиции”.

Гласувахме предложението на господин Язов, което беше свързано с новия чл. 142в за създаване на ал. 3 и той направи допълнение с нова редакция. Предложението му обаче съдържа още една промяна, която засяга чл. 142г, ал. 1,

колеги! Аз съм против това предложение, защото, виждате ли, една грешка, която беше допусната в залата, поражда следващи грешки в самия текст. Комисията явно отхвърли предложението за средствата, които не са определени от инвеститора за какво да се използват, да отиват в републиканския бюджет. Така че тази поправка мисля, че не може да се направи тук, в залата. Тя не е кратка редакционна поправка. В момента нарушаваме Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. От всичко това, което чух в тази зала и от изказването на министър Караджова, разбрах, че тези министерства не се ръководят от тези министри, включително и от Вас, госпожо Караджова, а се ръководят от господин ... ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Господин Такоров, моля без квалификации!

По време на заседанието на комисията ние, господин Такоров, дискутирахме първоначалния текст, внесен от господин Язов в неговото предложение, в който изречението свършваше с „държавния бюджет”. Когато няма Когато няма изрично изискване на купувача, средствата отиват в държавния бюджет. Това предложение комисията отхвърли категорично. Като комисия, която се занимава със защита на околната среда и водите, ние считаме, че по цялата логика на този законопроект и на закона, който ще влезе в сила, всякакви средства, получени с цел да се подобрят климатичните условия чрез емисиите ние да подобрим екологичните условия на страната, трябва да бъдат използвани само за екологични проекти и това е Националната схема за зелени инвестиции. По тази причина ние направихме това предложение в комисията. Това е факт. Тук обаче предложението на господин Язов е доразвито и подкрепено от министъра на околната среда и водите. То всъщност допълва в една - тук ще си позволя собствен коментар - пожелателна форма целия текст на параграфа, който изчетох, в който изрично е разписано за какво средствата от предписаните емисионни единици, могат да бъдат изразходвани. Тоест допълнението, което гласувахме сега, касае само случаи, в които по изключение купувачът може да няма специални изисквания и тогава страната ни ще изразходва тези средства чрез държавния бюджет за екологични проекти, както беше записано. Това е моята реплика. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ Уважаема госпожо Михайлова, аз мисля, че това, което казахте, е точно така. Аз не го отричам. Но не вярвам и Вие да отречете, че именно текстът, който се предложи тук, в залата, обръща закона с главата надолу. Всъщност той обръща философията на закона, господин Язов!

Вижте схемата, направена в този закон: всички договори, подписването на самия договор, договарянето се извършва от министъра на финансите. Какво му пречи на него да каже: „Вижте, сега сега имаме нужда в бюджета за зелено строителство”. Дори да е за зелено строителство, но да влязат парите в бюджета, а не по сметките на Националния доверителен екофонд. Казвам Казвам Ви: това предложение на практика не трябваше да се гласува в залата! То е в противоречие с Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. Вие го вкарахте, както неведнъж го правите в този парламент, гласувате го, независимо от мнението на всички в тази зала. Вие си знаете вашето, вървите си напред, знаете кой ви ръководи – Дянков, каквото искате, това правите. Вие нарушавате действащия правилник – това искам да Ви кажа. Обръщате закона с главата надолу. Господин Такоров, редакцията, която се предлага, която е целесъобразна и се подкрепя от комисията, дава голяма гъвкавост. Да го бяхте направили, както желаете, преди 1-2 години!

Нямам думи да изразя възмущението си, заради това че нищо не е направено до момента по тази схема като законодателство или някакъв подход. И в момента Вие философствате тук абсолютно напразно. Благодаря. Желания за други изказвания? Господин Божинов. ГЕОРГИ

възможности старата догма – „защо не го направихте и ако знаехте как, да сте го направили”, въпросът е актуален от последните месеци. На едно от обсъжданията в комисията най-високо поставеният служител, който не е член на политическия кабинет, ни информира, че телефоните на министерството са почервенели, когато са разбрали, че една от антикризисните мерки на правителството е осигуряване на допълнителен финансов ресурс от продажбата на емисии. И тя беше много искрена. Тази реакция е, защото световната търговия и правила за емисии са само за използването на тези средства за точно определени цели. Разбирам защо колегата Язов прави това предложение. Бях готов да се съглася. Сега ще ви обясня какво ще стане.

Потенциалният купувач купува квоти от българските, защото иска да разшири своята индустрия и законно да емитира по-големи количества въглероден двуокис това е водещата негова цел. Неговото условие към страната продавач е второстепенно. Когато България има остра нужда от финансов ресурс, нищо не пречи в явна или в неявна форма да постави условия при сделката да няма допълнителни условия за какво да отидат средствата. Това вече създава възможности за намаляване на конкурентността на онези, които, дай, боже, станат кандидати за нашите свободни емисии. Но ако имаме нужда и ако финансовият министър е главната фигура в преговорите, няма съмнение, че тази оферта ще бъде представена. Влизат средствата в бюджета на България, приемаме поправката на господин Язов, даваме гаранции на обществото и на парламента, че макар и влезли в общия бюджетен резервоар – ако мога така да се изразя – те ще отиват само за екологични обекти. Кои са тези обекти, господин Язов? Гласували сме

И казваме: „Ето, средствата, които постъпиха, отиват за тези обекти”. Нали разбирате за какво става дума?! Нали разбирате добре за какво става дума?! Аз не съм против в условията на криза да използваме и този механизъм, ако това са националните интереси и ако ще реализираме и тези екологични проекти, за които сме гласували, с онези средства. Но това трябва да се направи честно, да се каже открито, да се подкрепи и да го направим, а не да хитруваме. Ако не беше станал господин Такоров, този въпрос щеше да мине само със знанието на няколко души в залата и може би с надеждата, че министрите – хората, които стоят на това високо място, ще го правят в интерес на страната. Няма друг начин – гласуването ще стане, както вие искате. Но бях длъжен да направя това изказване, за да се знае:

Благодаря. Реплика към господин Божинов? Няма реплика. За изказване, заповядайте, Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми народни представители, съгласно Протокола от Киото от 1988 до 2012 г. България трябваше да намали с 8% своите емисии на парникови газове, главно въглероден двуокис, но не само. В момента ние по оценката, която получихме, сме намалили с много повече – с 47%,

и по-нататък има предложения, дори тук чух за някои идеи, които и Барак Обама постави – за 80% до 2050 г. и т.н. В момента ние можем да отчетем тези проценти от вече спестените от нас поради преструктурирането на икономиката, закриването на много губещи предприятия и т.н., които са емитирали много емисии, и можем да отчетем тези емисии и да кажем: „България е изпълнила и преизпълнила тези условия. За нас не е проблем това намаляване”. В момента с текста, който се предлага с новия § 27 на закона, се открива възможност да продадем всички тези емисии над 8%, които следва да изпълним по Протокола от Киото. В момента не знаем ще има ли следващ протокол от Киото. Има голямо желание от много страни да има следващ протокол от Киото, но трябва да има ясен отговор на този въпрос. Ако няма да има, нямам нищо против да продадем излишните спестени продадем излишните спестени емисии и тези пари да постъпят по някакъв начин в България в зелени проекти. Правителството предлага една част да постъпват в бюджета, ако няма специални условия. обаче, ако ние трябва по-нататък да изпълняваме изискванията за намаляване на емисиите? Продали сме всички тези емисии и нямаме повече, защото този текст стимулира правителството да продаде всички емисии. Ако нямаме повече възможност, тогава намаляването ще бъде за сметка на фирмите, които емитират тези емисии, защото държавата няма възможност да купи обратно емисии – това е невъзможно. Поставих този въпрос на комисията и беше изяснено: само да се продадат от държавата, но обратно, когато трябва да бъдат намалявани емисии, те трябва да бъдат купувани от предприятията, които трябва да изберат – или да намалят собствените емисии, или да купят отнякъде емисии, ако изобщо има откъде, защото механизмът за купуване и продаване на емисии се оказа, че не работи твърде успешно – това трябва да бъде ясно! Тогава, ако нямаме повече спестени емисии, това означава, че цялата тази тежест върху кого ще падне?! – ще падне върху предприятията, които трябва да извадят допълнителни ресурси, за да отговорят на мерките за намаляване или за спирането на климатичните промени. Това създава много голям въпрос нашата икономика е готова да понесе тази допълнителна тежест, още повече в момента сме в тежко икономическо положение, което е факт, който е ноторно известен. Затова смятам, че трябва да се пристъпва към продаване на излишните за нас емисии, след като се направи оценка каква част от емисиите са необходими, за да отговорим на изискването за намаляване с 20% до 2020 г. Имаше предложение и за 30% до 2020 г., което не намери общата подкрепа. Но поне с 20% до 2020 г. Да ги извадим от това количество емисии. Също така да преценим, тъй като предстои да се реализира един голям енергиен проект в България – това е газопроводът „Набуко”, през който през България ще преминава природен газ от източник, алтернативен на руските доставки на природен газ, което е важно за нашата енергийна и политическа независимост. Обаче, ако няма възможности тези количества да бъдат изразходвани, защото при изгарянето на природния газ се отделя голямо количество въглероден двуокис, тогава този природен газ само ще преминава през нашата територия. Ние трябва да направим тази оценка.

Ако не ги интересува другите депутати бих искал да кажа, че пък нас този въпрос ни интересува. И затова бих искал да предложа да отложим гласуването по този параграф и да го върнем в комисията, да получим оценка на тези

Вашето изказване е не само компетентно, но и на отговорен в тази сфера човек с последователна позиция. Аз вземам думата за реплика само да

защото това беше времето на икономически растеж и наличие на излишък и беше грехота в онова време да продаваме и да увеличаваме резерва, при положение че тези 37%, които се хвалим, че сме емитирали по-малко, отколкото ни е квотата от Киото, са само в резултат на разруха на нашата икономика и свиване на металургията, химията, циментовата промишленост и т.н. И второ, не сме правили механизъм за продаване в предишните години не поради интелектуална и управленска немощ, а поради това, че не се налагаше по необходимост. И трето, и днес, когато приемаме нашето законодателство, трябва да бъдем наясно, че той е толкова не добре регламентирано в европейски и световен мащаб, че въпросът за ДДС въобще не е решен и измамите са започнали преди реалната търговия. Така че не е минус,

на дуплика. ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ (СК): Не съм съгласен, че намаляването на емисиите вследствие на разрухата в икономиката, а е вследствие на преструктурирането на икономиката и подмяна на технологиите. Това беше икономиката и подмяна на технологиите. Това беше отговор на забележката на господин Божинов във връзка с моето изказване. Но, за да завърша изречението, което бях започнал, искам да кажа, че не може да се пристъпва към продаване на емисиите без оценка и това трябва да се запише в закона. Трябва да има оценка

на § 26 да бъде отложено. Уважаеми народни представители, подлагам на гласуване предложението на народния представител Тошев за отлагане на този параграф и връщането му в комисията. Моля народните представители да гласуват.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

вие знаете, че в момента Европейската комисия даже си поставя нови цели във връзка с кризата и спада на индустрията. И да се редуцират емисиите даже не с 20, а с 30%. Това е нова цел, която се поставя от еврокомисаря. И в този случай ние може би ще се окажем в нова ситуация с цените на тези емисии. Ще се окаже, че сме ги продали на много по-ниски цени, а след това ще ги купуваме по друг начин. Но ние действаме, за да закърпим положението до края на 2010 г., пък в 2011 г. – каквото стане.

Обаче нека да имаме първо този анализ. И затова с този аргумент исках да ви помоля, колеги, да отложим гледането на този параграф и естествено, следващата седмица ако трябва да направим извънредно заседание на Комисията по околната отново да продължим с гледането на закона. С този аргумент ви моля да има прегласуване по този параграф. Обръщам се специално с молба към колегите от ГЕРБ и дори от колегите от „Атака”, които по някои от тези съображения ни подкрепиха в комисията. Благодаря Ви.

„Средствата по договорите за продажба на предписани емисионни единици са предназначени само за финансиране на проекти по националната схема за зелени инвестиции, включително за административни разходи за дейността,”

Сега, уважаеми народни представители, ще поставя на гласуване целия § 26 със съответните направени корекции, които ние прогласувахме. Моля,

Комисията подкрепя текста на вносителя за параграфи от 27 до 33, които стават съответно параграфи от 28 до 34.

По предложение на Парламентарната група на Коалиция за България давам 15 минути почивка. Уважаеми